Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. 767; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Uvodno će obrazložiti prijedlog ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite ministre. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Zakonom o morskom ribarstvu NN 81/2013. i br. 14/2014. na nacionalnoj razini je uređeno gospodarenje, zaštita obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka, potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, nadzora i inspekcija, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo. Obzirom na nove okolnosti koje su nastupile u razdoblju od donošenja Zakona o morskom ribarstvu ovaj prijedlog unosi izmjene koje omogućavaju provedbu zajedničke ribarstvene politike EU na odgovarajući način kroz uspostavu sustava kontrole i nadzora u ribarstvu čime se u potpunosti implementira sustav negativnih prekršajnih bodova za teške prekršaje u hrvatsko zakonodavstvo zbog čega je RH dobila upozorenje kroz EU pilot i nalog

Radi poboljšanja sustava nadzora i kontrole u području ribarstva i davanja stvarne nadležnosti ovlaštenim osobama iz drugih tijela državne uprave da uz ribarske inspektore mogu nadzirati i kontrolirati provedbu propisa u morskom ribarstvu propisuje se da ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za pomorstvo policijski službenici, carinski službenici i ovlaštene osobe Obalne straže koje provode nadzor moraju biti stručno osposobljene iz područja morskog ribarstva od strane Ministarstva poljoprivrede i to temeljem pravilnika koji će se donijeti temeljem ovoga zakona. Predložene izmjene potrebne su i radi definiranja mehanizama prelaska malih ribara iz kategorije malog ribolova u kategoriju malog obalnog ribolova obzirom da su kriteriji koji su propisani ranijim pravnim pravnim okvirom bili u praksi neprimjenjivi te su naišli na opći otpor javnosti kada su se trebali primijeniti. Imajući ovo u vidu predložene izmjene osiguravaju podlogu za donošenje jasnih kriterija i za određivanje broja malih obalnih ribolova slijedom dogovora postignutog u procesu pristupanja EU. Spomenutim dogovorom je na odgovarajući način uvažena specifičnost malog ribolova za osobne potrebe i omogućen mehanizam prelaska ranije negospodarske kategorije u izrazito ograničenu kategoriju gospodarskog ribolova tako da je omogućeno zadržavanje 3500 plovila u Registru flote RH iz ranije kategorije malog ribolova uz njegov prelazak u kategoriju malog obalnog ribolova koja je uspostavljena Zakonom o morskom ribarstvu iz 2010. godine. Kako mali ribolov prestaje u potpunosti postojati 1. siječnja 2015. godine do tog je roka potrebno stvoriti sve pravne i tehničke preduvjete za primjenu spomenutog mehanizma prelaska malih ribara iz ranije kategorije malog ribolova u kategoriju malog obalnog ribolova. To podrazumijeva donošenje Pravilnika o broju nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastica za mali obalni ribolov i propisivanje kriterija za izdavanje potrebnog broja povlastica za mali obalni ribolov nositeljima važećih odobrenja za obavljanje malog ribolova. Izmjenama zakona ukida se dobna granica i imovinski cenzus kao kriterij za izdavanje povlastica, a daje podloga za donošenje kriterija za stvaranje rang liste temeljem koje bi se izdavale povlastice za mali obalni ribolov i koja bi bila podložna reviziji svake godine. Rang lista će se kreirati sustavom bodovanja koji će osigurati transparentnost i pravednost a bodovat će se s obzirom na prebivalište, na udaljenim otocima, ostali otočani, priobalje, trajanje prebivališta na otocima, razvijenost priobalnih općina i gradova. Iduća kategorija je dob, znači preko 65 godina, od 50 do 65 godina, mlađi od 50 godina, individualnost, status branitelja, imovinsko stanje i socijalni status, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i slično. S obzirom na veliki broj sudionika ranije kategorije malog ribolova za osobne potrebe a imajući u vidu socijalne implikacije kako mehanizam kompenzacije za gubitak prava na mali ribolov za osobne potrebe predviđeno je izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i dozvole za ribolov pridinim parangalom bez naknade svim malim ribarima koji neće priječi u kategoriju malog obalnog ribolova ili se neće naći među prvih 3 500 na rang listi za određenu godinu. Ovo predstavlja izuzetno zahtjevan tehnički zadatak za nadležnu administraciju s kojim je potrebno započeti što prije kako bi ovaj sustav bio spreman u 2015.godini. Slijedom navedenog a u skladu sa člankom 206.stavkom 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažem poštovanom domu donošenje zakona po hitnom postupku. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre, i u izmjeni zakona, odnosno u predloženoj izmjeni zakona a i u vašem uvodnom obrazloženju govorite kako će se mijenjati članak 21. u kojemu su naznačene odredbe o mogućnosti obavljanja malog obalnog ribolova, a koja će se mogućnost odnositi na osobe koje su do danas imale dozvolu za obavljanje malog ribolova. Između ostalog naveli ste i razloge, odnosno kriterije koje će trebati ispuniti prema rang listi koju ćete vi pripremiti nakon što donesete pravilnik kojim ćete definirati kriterije po kojima bi osobe koje posjeduju dozvolu mogli biti prebačeni u kategoriju malog obalnog ribolova. S obzirom da je prema mojim podacima, je da su oni točni, negdje oko 10 trenutku za obavljanje malog ribolova. Bilo bi dobro možda da ste u svom uvodnom dijelu i rekli koliko otprilike očekujete da bi prema vašem pravilniku bilo moguće izdati za iduću godinu tih dozvola za mali obalni obalni ribolov ili je to ono što vjerujte od svega najviše interesira osobe koje u ovom trenutku imaju dozvolu za mali ribolova. Naime, nije svejedno hoće li biti 3 500 koliko se nagađa odnosno prema onome što i piše čini mi se negdje u obrazloženju ili će to biti nešto veći broj. To je vrlo važno da bi se na kraju onda mogli i odrediti prema ovom zakonu u samoj raspravi koja će i večeras slijediti nakon vašeg uvodnog izlaganja. Hvala. Jakovovina. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovani zastupniče. 3 500 je broj koji nam je limitiran, koji je ispregovaran i koji ćemo u 2015. godini izdati. Ukupno negdje oko 9 600 koji se sad bave i rekli smo koje su kompenzacijske mjere za one koji neće biti ili će biti ispod rang liste od 3 500 ili neće uči kao kompenzacijska mjera. Administracija će napraviti maksimalne napore i moći ćemo u zadanim rokovima izdati dozvole. Do samog izdavanja licence oni će raditi na osnovu … **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ante Sanader. Izvolite.

Hvala i vama za cijelu Dalmaciju, za cijelo morsko područje ili područje naših otoka gdje je ovaj zakon za naše ljude vrlo, vrlo važan i donijet sigurno, donio je veliki interes i donijet će velike reakcije i razgovore o ovom zakonu. Mi smo ovaj zakon, ovaj konačni prijedlog zadnji put raspravljali na 12. sjednici 22.01.2014. godine i opet je to bilo u jednoj objedinjenoj raspravi sa još 16 zakona i on je bio 17. Jasno mi je da je ovo zakon koji moramo uskladiti sa EU ili europskim direktivama i da u tom smislu i u pregovorima je razgovarano i pregovarano o ovom zakonu ali je također smatram danas vrlo važno progovoriti o važnim stvarima koje donosi ovaj zakon jer mnoge obitelji su godinama živjele od dodatnog ribarstva i od ovog malog ribolova koji je bio vrlo važan dodatni prihod ili glavni prihod mnogim obiteljima na našim otocima i u Dalmaciji. Ona samo razgovarali o Državnom inspektoratu i njenom prelasku i novim inspekcijama koje se brinu o ovom području. Evo, znamo da je rok zakona 31.12. odnosno sa 1.siječnjem da se mora ovaj zakon počet primjenjivat, ali iz svega imam osjećaj da se nije dostatna pažnja poklonila poklonila ovom zakonu. I kad znamo, a evo i sami broj ovdje 3 500 tisuće ljudi je registrirano u malom ribarstvu i koliko to za njih znači, i koliko im je važan ovaj zakon u današnje vrijeme kad je svaki posao, svaka kuna i svaka zarada prevažna našim građanima kojima je ovo izvor prihoda, onda svakako i mi smo dužni konkretnu i korektnu pažnju posvetiti ovom zakonu. Kaže se ovdje da zakon neće imati nikakve financijske izdatke, a onda istovremeno kažemo da se moraju osposobiti svi ovi koji će se brinuti za nadzor ovog zakona pa mi nije jasno kako će se onda to sve besplatno školovati sve ove ljude koji su dužni sad se prekvalificirati odnosno sutra bit nadzor nad ovim zakonom. A kad govorimo o samom zakonu, onda bih bilo interesantno ovdje pogledati članak 15. i mislim da povlasticu za ribolov, njegov stavak 1., povlasticu za ribolov ovlaštenik povlastice mora pohraniti u ministarstvo. Ovaj 1. stavak ako je duže od 6 mjeseci, ako je duže od 6 mjeseci, nije obavljao gospodarski ribolov. Vi znate da postoji mogućnosti jer poslije ste rekli da ne može se prenositi, da nije obiteljski, da je na jednu osobu je li to rok diskutabilan odnosno mislim da tu ne bi trebalo vezati rokovima da ne bi trebao vezati da ne bi trebao vezati nikakvim rokovima ovo 6 mjeseci ili 3 mjeseca ili 9 mjeseci čovjek registriran, može biti bolest u obitelji, mogu biti nekakvi problemi koje čovjek ima pa da nije mogao određeno vrijeme izlaziti na more ili od vremenskih situacija do tih bolesti bi trebalo voditi računa, a možda da ne bi trebalo ograničiti taj rok na 6 mjeseci jer mislim da će to stvoriti ljudima velike probleme. Također u članku 19.u stavku 4.u slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem uz uporabu ronilačkih aparata odnosno osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene za ronjenje, što dokazuju uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za ronjenje koju je izdala ovlaštena organizacija. Tu bi trebali precizirati ovlaštena organizacija jer kada se to dođe na teren ili kada dođu inspektori ili kada dođu ovi koji će nadzirati zakon onda se to uvijek tumači na različite načine. Postoje ronilački klubovi koji su ovlašteni koji imaju ovlaštenje za osposobljavanje ronilaca i sada tu nije definirano koja je to zvjezdica ali mislim da bi tu trebalo konkretizirati jer ovdje kažu sukladno posebnim propisima, a sada koji su to posebni propisi mislim da ovakve opće formulacije mogu stvoriti probleme ljudima na trenu. Jer znate oni koji sada tumače zakon i koji provode zakon i nadležni inspektori su ti koji onda nama mogu na terenu praviti probleme pa mislim da bi bilo korisno ovdje navesti da su to ronilački klubovi koji imaju ta ovlaštenja i koji daju tu nadležnost. U sljedećem članku 21.u uvjetima za dobivanje povlastica za mali obalni ribolov je rečeno, ovaj stavak 3.na njega znamo u kojem vremenu živimo, znamo da su mnogi ljudi u mirovini puno mlađi i da u tom smislu bi ne znam kako ste došli do ove brojke 60 godina, ali mislim da bi tu brojku trebalo spustiti jer svi oni koji rade i od 30 godina nažalost prihodi su i osobni dohoci su jako mali i slabi i da bi trebalo omogućiti ljudima i mlađim ljudima bez obzira na ovaj prethodni stavak 2.koji je rekao 50% proračunske osnovice bla, bla, bla ali mislim da tih 60 godina nije dobro definira cifra da to treba smanjiti, kažem zbog velikog broja umirovljenika, zbog velikog broja ljudi kojima je potreban ovaj ribolov i sa manjim godinama starosti. Također u stavku 3.povlastice za mali obalni ribolov je neprenosiva. Mislim da bi se i tu trebalo razmisliti da i ta formulacija bi trebala biti drugačija, mislim da bi trebalo ja znam da je cijeli zakon koncipiran na način da se daje osobi da se sve odnosi na osobu, ali ovaj zakon je i obiteljski. Jer vi znate bar je tako tradicija cijela ta tradicija na našim otocima i u priobalju i primorju da su se obitelji bavile s tim, da i "mala djeca" da djeca iznad 15, 16 godina već idu na more, da su aktivni sudionici na moru, da rade u tom malom ribolovu i da se to radi praktično obiteljski. Trebalo bi razmisliti o toj formulaciji da li to ovako strogo vezati da je to neprenosivo jer mislim da bi trebali biti tolerantni ako to ne sprečavaju ne znam neki europski zakoni, direktive ili što već može sprečavati da ne damo mogućnost da se može prenositi na članove obitelji. Jer ako smo rekli da u ovom stavku prethodnom ukupni dohodak u kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice Porezne uprave, onda da i ovdje date mogućnost da se ova ova povlastica može prenositi među članovima obitelji jer smo im već stavili cenzus tamo koliko postotak njihov prihod pa da se da onda ovdje mogućnost da to ne bude tako strogo da su one ne prenosive. Dalje u članku 78.mislim da bi malo trebali razdijeliti ove kazne jer smo svrstali sve u istu kaznu svih 60 i nešto nešto sve smo stavili pod isto da bi se to trebalo razdvojiti. Jer nije isto neki mali prekršaj, a kada dođete kod suca za prekršaje nažalost uvijek se zakon najstrože provodi nad ovim najslabijima i za neki mali prekršaj da bude ista kategorija kao i ovaj da su u istom članku da bi to trebao biti neki prekršaj 2, 3 tisuće kuna bude za te manje prekršaje, jer kada dođete kod suca za prekršaje čovjek može imati neki prekršaj za auto i onda dođe ponovo si ti ovdje kod suca za prekršaje pa ga on na drugi način gleda i za taj mali prekršaj ga može kazniti sa kaznom 10 tisuća kuna. A vi znate kako žive ljudi za koje se donosi ovaj zakon i da bi tu trebalo imati tolerancije na način da imamo razumijevanja za socijalnu situaciju, za njihovo stanje i predlažem u ime kluba da u ime kluba da se ovaj članak 78.razdijeli i da imamo manje kazne od 2 ili od 4, 5 tisuća kuna pa od 5 do 10, a od 10 do 15 da bi se nekako pomoglo ljudima ako već dođu u tu situaciju da ih se ne svrstava onog malog ribara sa nekom sitnicom sa nekim tko je stvarno napravio veliki prekršaj. Evo nadam se da ćete uvažiti ove primjedbe i sve ovo što je rečeno, uzimajući u obzir da je ovaj zakon prevažan za veliki broj ljudi u priobalju u situaciju u kojoj jesmo u teškoj ekonomskoj situaciji kakva je, u ovolikom broju nezaposlenih i da ćete uvažavajući ovo pomoći tim ljudima koji mogu reći da spadaju među najugroženije jer znamo kako je stanje i u našem ribarstvu i kako teško žive ribari i ovi mali, a i oni veći. Kolega Sanader u svome ste izlaganju rekli negdje pri početku kako ste nezadovoljni pažnjom koju je predlagateljica zakona poklonila ovom zakonu i ovoj izmjeni s obzirom na važnost materije koju regulira. E pa vidite ja mislim da je upravo suprotno i da ova izmjena zapravo pokazuje veliku želju predlagateljice da se ova transformacija koja je nužna i koja je nažalost takva kakva je što bezbolnije izvrši. Pogotovo kada znamo da je situacija mogla biti i puno drugačija i da su naši pregovarači u vrijeme kada su bili u prilici iskoristili ono što je iskoristilo 11 drugih zemalja Europske unije i koja je za svoje specifične tradicijske načine ribolova uspjela zadržati zadržati postojeću situaciju bez da se dovede u ovu situaciju. Hvala. **Zgrebec, Dragica potpredsjednice. Kolegice kada sam to rekao onda sam mislio na to, na teško stanje koje je kod malih ribara, na njihovo teško financijsko stanje, na inače stanje u ribarstvu kakvo je i našu odgovornost da uvijek uvijek imamo posebno razumijevanje za te najugroženije kategorije stanovništva. Sigurno ti ljudi nisu, vole ribarstvo i žive taj život, to je život obiteljski, tradicijskih mnogih obitelji na priobalju i otocima ali voljeli bi oni raditi sigurno nešto drugo i nešto jednostavnije, neki lakši posao. A kada sam ovo govorio onda sam mislio i na to da je danas 4.12. da je 1.1. za je 1.1. za nekih 27 dana i da je premalo ostalo vremena, da se ovaj zakon mogao i prije pripremiti i uz još jaču raspravu i jaču i jaču diskusiju oko njega stvoriti mogućnost da on bude najbolji mogući za male ribare. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kada o ribarstvu priča netko tko je iz Dalmacije to je normalno kada dođe o ribarstvu pričati netko tko je iz Gorskog Kotara onda je to malo čudno ali ne brinite se, ja sam se potrudio i konzultirati da mogu raspravljati o ovom zakonu. Evo mali ribolov za osobne potrebe prestaje nam važiti 1.1.2015. godine za nekih 20 i nešto dana. Internetsko savjetovanje o pitanju toga zakona trajalo je svega 9 dana pristigla je samo jedna primjedba i to profesionalnog ribara i ta primjedba se ticala pravilnika a ne ovog zakona. Rekao sam kategorija malog ribolova odlazi u povijest dolazi malog obalnog ribolova. A sve zato iz nužnosti održivog gospodarenja biološkim bogatstvima mora kojeg posjedujemo. Da bi to bilo tako provoditi će se i kontrola a oni koji će provoditi tu kontrolu morati će biti stručne osobe i morati će se stručno usavršiti da bi to mogle kvalitetno i obavljati. Samom kontrolom kada se uoče određene nepravilnosti biti će dodijeljeni i kazneni bodovi šta je i preporukom Uredbe Vijeća Europe. Da bi sve to tako išlo mali ribolov za osobne potrebe kakav je bio definiran ranijim pravnim okvirima prestaje do roka od 1. siječnja potrebno je stvoriti sve pravne i tehničke preduvjete za primjenu spomenutog mehanizma a to je donošenje pravilnika o broju nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastice za mali obalni ribolov. Isto tako propisivanje kriterija za izdavanje potrebnog broja povlastica za mali obalni ribolov, nositeljima važećih odobrenja za obavljanje malog ribolova. Ministar će pravilnikom utvrditi broj odobrenja kojom će se izdati povlastice za mali obalni ribolov. Ja sam htio baš isto tako pitati koji je to broj ali u prethodnoj raspravi je rečeno da je oko 3,5 tisuće tih povlastica koje će biti dodijeljene a znači da će i dosta velik broj malih ribara koji su do sada ribarili ostati bez tih povlastica. Međutim, ipak i ovim zakonom se konačno omogućava mali ribolov svima onima koji su ga i do sada imali ali se ne predviđa dobivanje odobrenja novih što nije dobro jer mi starimo, u naša mjesta dolaze mlađi, djeca i ne bi bilo dobro ako oni ne bi nastavili tradiciju tog malog ribarenja. Članak 6. kojim se iz članka 21. postojećeg zakona briše stavak 1. zaista je bio ponižavajući jer doslovno kaže da mali ribolovac može biti samo siromašan i star čovjek. Po meni u ovom članku nužno je ubaciti u stavak 2. i to sam i amandmanom već dostavio na klupe kao uvjet za dobivanje povlastica za mali ribolov je i neprekinuto obitavanje na otocima i priobalju u vremenu minimalno 15 godina. Vi ste ministre danas naveli neke nove momente kojima ćete se služiti kada ćete raditi rekao bih rang listu malih ribara koji će dobivati tu povlasticu. Nadamo se da će ljudi biti zadovoljni samo evo vjerojatno mali broj ljudi koji će biti obuhvaćeno tim novim načinom dodjele povlastica. Na ovaj način omogućilo bi se nastavak izdavanja povlastica za mali obalni ribolov našoj djeci u budućnosti. A održala bi se i tradicija i onemogućile su se manipulacije koje su se do sada dešavale jer vjerujte, bez malog ribolova u budućnosti nestaje i veliki ribolov jer to nije stvar koja se može naučiti preko noći već se uči i pronosi generacijama. Stoga je nužno omogućiti nastavak ove djelatnosti na legalan način, prvenstveno zbog tradicije i ljubavi prema Hrvatskoj kako poznajemo i najčešće prezentiramo na spotovima i razglednicama. Veoma je bitno i koji će sve alati u ovom malom ribolovu biti dozvoljeni ja do sada nisam uspio pronaći, pa bi i to bila jedna od tema za raspravu jer tvrdim da korištenje tradicijskih alata ne ugrožava riblji fond. Ovoj temi nikako ne bi smjeli dominirati profesionalni ribari jer oni koriste sasvim drugačija sredstva koja danas zaista više nisu tradicijska. Nekada su mreže plivarice bile puno kraće i niže, a sada su mnogo duže i više, praktički dođu do dna pa love ribe koje … na dnu a samo ime im kaže da plivaju i love ribu na površinu, a ne prema dnu. Svi alati iz malog obalnog ribolova su zaista tradicijski, koriste se gotovo nepromijenjeno već godinama. Najbitnije je da onaj koji od nečega i za nešto živi nikada neće doprinijeti nestanku istoga, bez obzira na zakone i propise. Pa nitko ne treba imati straha da će zbog malih ribara nestati ribe, već oni pridonijeti čuvanju zakona i propisa koji moraju biti adekvatni i stvarni. Najveći problem današnjice je ronjenje i lov ribe s bocama, o čemu je nešto govorio kolega Ante Sanader, što je zakonski oduvijek zabranjeno ali se često prakticira, a jako slabo kažnjava. Takvi ronioci uništavaju riblji …, najčešće love ribe i druge morske organizme bez ikakve milosti i reda, čisteći sve pred sobom, a najčešće ribu koja ne bježi i koja mirno leži jer je puna ikre. Nije rijetkost da turisti svoje ljetovanje plaćaju upravo ulovljenom ribom na ovakav zabranjen način, što je nedopustivo i što treba najhitnije onemogućiti. U članku 6. ovih izmjena kažemo u podstavku 11. da nositeljima važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju kriterijima za uvrštavanje na rang listu iz stavka 7. ovog članka, ministarstvo će na njihov zahtjev izdati godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov … parangalima bez naknade, a važeća odobrenja za obavljanje malog ribolova ukinuti. je evo bar nešto da im se kompenzira na taj način. Zaista mi je želja da ne bi pod izlikom da očuvamo more i morske sastojbine koje imamo, da se na taj način pod tom izlikom uništava jedna tradicija koja je godinama vezana za ljude koji su i živjeli od tog malog i sitnog ribarenja. Isto tako i ljudi koji se bave turizmom vrlo često znaju na svojim brodicama svoje goste voziti na na more pa zajedno sa njima loviti određenu količinu ribe da bi kasnije zajedno pripremili i na taj način obogatili turističku ponudu. Ne bi smjelo ovim i ovakvim zakonom da se recimo i takve stvari dovode u pitanje. Hvala Hvala potpredsjednice. Evo poštovani kolega, htio bih samo kratko se osvrnut na ovo što ste rekli vezano da je bila samo jedna primjedba na javnoj raspravi, ali javna rasprava je bila kratka, sami ste rekli nekoliko dana. Međutim, držim da da smo mi ti koji sad trebamo biti umjesto njih jer ribari nisu ljudi koji imaju vremena ići po javnim raspravama, niti pratit zakone koji se donose u Saboru, ni raspravljat na svojim udrugama kojih imaju, a i nemaju sredstava da oni mogu radit neke jake cehove i udruge. Međutim, držim da smo mi ti koji sad trebamo se borit za njihova prava i njihove interese, ali evo i razumijevanje ljudi, pomoćnika ministra za koje držim da znaju posao i da su ljudi od struke. I mi smo svi zajedno ti, oni nas plaćaju i mi dobivamo dio sredstava iz njihova prihoda, da mi moramo za njih izborit najbolje uvjete da mogu nastavit obavljat ovu djelatnost koju rade i uvjeren sam razumijevanje evo i ljudi ovih pomoćnika ministara da će uvažit ovo o čemu smo govorili i vi što ste govorili, da se pomogne tim ljudima jer oni sigurno spadaju u kategoriju onih kojima je najpotrebnija pomoć, a to ne znači da, oni nisu neuki ali oni nemaju vremena se bavit zakonima i pratiti provođenje zakona u ovom Saboru. laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem se. Pa kolega Sanader, u potpunosti se slažemo u tome, konačno i od njihovih ruku i od njihovog rada mi dobivamo ovdje isto osobne dohotke i zastupamo isto tako i te ribare koji, kako i sami kažete, je od velikog rada i truda, izlazaka na more, spremanja i pospremanja te ribe, nemaju toliko vremena se baviti zakonima, ali evo zato sam si ja uzeo tu slobodu i pravo kao zastupnik koji dolazim iz šume, iz Gorskog kotara, da se konzultiram s ljudima koji žive na moru i koji žive isto tako i od ribe i da prenesem njihova razmišljanja vezano uz te zakone. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Pleše, ja vam se zahvaljujem što ste rekli nešto što nitko ovdje nije spomenuo, a što je veliki problem i više nije sporadični i zahtijevam najstrože kažnjavanje prema onima, uglavnom to rade turisti koji plaćaju ribom ljetovanje kako ste rekli to je na žalost istina. Mi smo zemlja zaista turistička koji moramo biti još ljubazniji, gostoljubivi. Međutim, to ne znači da ne smijemo reagirati. Mislim da se tu ne reagira adekvatno. Ja mislim da nije to samo pitanje zakona nego prije svega tijela progona, Prekršajnog suda koji dakle, mi idemo nekom linijom da se ne bi zamjerili turistima. Mi zaista dole na obalu, pogotovo u teškim vremenima zaista ljudi žive i preživljavaju od turizma. Mnogi su dakle preselili se iz svog vlastitog kreveta gotovo na jedne, na pomoćne ležajeve kako bi zaradili nešto. Međutim, biti tolerantan prema ovoj pojavi ne znači uopće da ne vodimo računa o turizmu i ne trebamo gledati da se mi tobože ne zamjerimo tim tim ljudima. Jer ti ljudi nas ne cijene. Mi moramo, dakle biti ljubazni, ali i voditi računa o svojim zakonima. I još nešto ću vam reći. Navečer, a to je počelo sa onim kanticama kad navečer idu, umjesto da idu negdje drugdje. Naravno to su takva platežna moć tih turista. Vi imate dojam da u malim uvalama gdje je uvijek bilo i priljepaka i ježinaca i malih školjkica to je preokrenuto po 10, 20 puta. Tu više nema nikakvog života. Imate dojam kao da ulazite u nekakav umjetni bazen gdje je malo kamenje nabacano i pijesak. Života tu nema gdje se oni kupaju. To treba sankcionirati, jer taj mali ježinac, priljepak sve to na neki način ta jedna ljepota koju naše uvalice i naše plaže imaju. A ovo o čemu ste vi uvodno, što sam uvodno napomenula to je jedan veliki problem. Hvala. Pa kolegice Ingrid, ne možemo ne se složiti, ne poduprijeti jedno drugoga u tim naumima jer stvarno mi pod tim da smo uvijek dobri, uljudni domaćini, da nas isto ti gosti znaju i iskorištavati, a to je njihovo, pokazuje njihovu moralnu stranu. Boce na leđa, puške u ruke to je oprema, skupa oprema i koju si mi ne možemo priuštiti. Međutim, evo oni kad dolaze ovamo k nama na godišnji odmor to mogu sebi priuštiti i iskoristiti sebi to pravo da mogu izlovljavati i ribu i sastojbine sa morskog dna koje mi volimo čuvati kao svoje blago. Zato vjerujem da će i ti inspektori koji će vršit kontrolu i ovih malih obalnih ribara isto pozabavit se i ovakvim ribarima koji love pod morem da i njih sankcioniraju puno strože nego šta se treba sankcionirati naše ljude, naše obalne ribare. Zahvaljujem. Slijedi pojedinačna rasprava Damira Rilje, izvolite. Temelj ovih izmjena zakona kako smo već čuli i kao što u ovim materijalima piše zbog usklađivanjem sa zakonodavstvom EU zapravo se posebno očituju dvije krupne promjene. Donošenje pravilnika o broju nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastica za mali obalni ribolov i propisivanje kriterija za izdavanje, te potrebnog broja povlastica za mali i obalni ribolov nositeljima važećih odobrenja za obavljanje malog ribolova. Kako piše u članku 6. ovog zakona i kako se navodi, dakle utvrdit će se po tom članku dodjela istih odobrenja. No, naime tijekom procesa pristupanja RH Europskoj uniji dogovoreno je kako će se na odgovarajući način uvažiti specifičnost malog ribolova za osobne potrebe. Imajući u vidu kako je planiran prelazak oko 3 i pol tisuće malih ribara od njih oko 13 i pol do 14 tisuća postojećih iz kategorije malog ribolova za osobne potrebe u kategoriju malog obalnog ribolova koja je uspostavljena Zakonom o morskom ribarstvu iz 2010. godine i koja predstavlja ograničenu kategoriju gospodarskog ribolova. Mali ribolov za osobne potrebe kakav je bio definiran ranijim pravnim okvirom prestaje u potpunosti postojati 1. siječnja 2015. godine, te je do tog roka potrebno stvoriti sve pravne i tehničke preduvjete za primjenu spomenutog mehanizma. Tako se u ovom članku određuje da će ministar pravilnikom propisati broj nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastice za mali obalni ribolov, te će u navedenom pravilniku donijeti kriterije za rang listu sudionika u malom obalnom ribolovu. Nositeljima važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju kriterijima za uvrštavanje na navedenu rang listu ministarstvo će na njihov zahtjev izdati godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov …/Govornik se ne razumije./… parangalima bez naknade. Drugim riječima, to bi bila ova razlika između tri i pol tisuće do ostatka. o sadašnjem stanju u gospodarskom ribolovu posebice u morskom malom obalnom ribolovu i osobama koje se njime bave, a moraju imati više od 60 godina života najviše se govori i raspravlja na skupovima malih ribara na cijelom području otočne i priobalne Hrvatske, odnosno u Dalmaciji, Istri i Kvarneru. Čini se kako to ipak najviše oduzima mogućnosti maloribarskim obiteljima kojima je maloobalni ribolov temeljni izvor življenja. Osim tradicije ribarenja koja se u tim krajevima Hrvatske stoljećima njeguje i prenosi s predaka na potomke. Mislim da je potrebno naglasiti socijalni značaj ove problematike i proširiti prava na mlađe osobe i obitelji koje su ostale živjeti na otocima kao i druge socijalne kategorije u priobalju uvažavajući pritome kriterije i starosti i naravno cenzusa odgovarajućih primanja. Mnogi od njih podsjećaju kako je potrebno donijeti na razini države odluku o opredjeljenju kako nastaviti mali obalni ribolov u hrvatskom Jadranu kao i potrebu boljeg angažmana i oglašavanja resornog ministarstva. Stručnjaci i zainteresirana javnost u hrvatskom morskom ribarstvu tumače kako se mali morski obalni ribolov može prenamijeniti u rekreacijski ribolov uz mogućnost uporabe mreža stajačica posebice na našim otocima. Ističu kako se to može postići samo uz dobru želju i pomoć ministarstva i drugih mjerodavnih državnih institucija. Mali ribari naglašavaju kako je problem u tome što se odgovarajuće hrvatske institucije točno nisu izjasnile o tome pitajući se jesu li one u dovoljnoj mjeri angažirane, a oni koji su upućeni u tu problematiku usput spominju kako je mali obalni ribolov bio i nekakav sinonim morskog ribokrivolova što su ipak stručnjaci iz ove domene domene demantirali. Poručuju kako se ta kategorija unatoč svemu nikako ne može sagledavati uopćeno i na temelju neznatnog dijela malih ribara. Ujedno podsjećaju kako prema nekim zadnjim podacima u hrvatskom Jadranu kao što sam već rekao ima oko 13,5 do 14 tisuća malih morskih obalnih ribara koji su mogli uloviti do 5 kg ribe dnevno. Također, postoje tumačenja kako će oni dio te količine moći loviti u malom morskom obalnom ribolovu i dio u sportskom rekreacijskom ribolovu, dakako uz predviđene zakonske uvjete. Tvrdi se međutim kako će isti broj sudionika i dalje biti u malom morskom obalnom ribolovu u kojem će svaki od njih moći uloviti istu količinu ribe kao i prije. Dakle, ukupno oko 5 kg dnevno. No tu je i dodatni problem vezan za riblji fond koji muči male ribare jer mrežama stajaćicama više neće smjeti loviti pojedine vrste ribe. Mnogi od njih kažu kako je problem i u tome što se mali morski ribolov prebacuje u sportski rekreacijski ribolov u jednom dijelu onih koji neće dobiti dozvolu. Računaju kako prema nekim statističkim podacima u Jadranu s hrvatske i talijanske obale ima oko 40 tisuća ribara u malom morskom obalnom ribolovu dok je sportskih rekreativaca više od 80 tisuća od kojih tek oko 60% imaju odgovarajuću dozvolu. Postoje tvrdnje stručne javnosti kako ukidanje malog ribolova prema nekim tumačenjima baš i nije striktno vezano za EU propise. Doduše točno je kako EU poznaje samo gospodarski i sportsko rekreacijski ribolov, a ne i druge kategorije. ono što se zaboravlja reći je to što i u EU pojedine države, primjerice Grčka, Cipar, Danska, Finska, Švedska dopuštaju rekreacijski ribolov uz upotrebu mreža ukupne duljine od 150 do 210 metara. Dakle, to je slično kao i u našem malom ribolovu gdje je duljina ribarskih mreža ograničena na 200 metara duljine. Takav ribolov je dopušten lokalnim stanovnicima za njihove potrebe ali bez mogućnosti prodaje ulova. Prema tome, jasno je kako mali ribolov postoji u EU ali se podvlači pod rekreacijski. Tvrdnja kako će se ukidanjem malog ribolova pridonijeti oporavku populacije ribe i drugih morskih organizama nije baš do kraja argumentirana tvrdnja. Naime, svi sadašnji mali ribari koji imaju mogućnost ulova do 5 kg ribe dnevno će se ukidanjem te kategorije prebaciti ili u mali obalni ribolov ako ispunjavaju zadane uvjete ili u sportsko rekreacijski. Tako će i nakon ukidanja malog ribolova i dalje postojati potpuno isti broj sudionika u ribolovu koji će svaki od njih opet moći uloviti istih do 5 kg ribe otprilike ali će to morati raditi s drugim alatima. Dakle, ribolovni napor će ostati isti i nikakve koristi po riblje populacije velikih neće biti. Štoviše postavlja se pitanje štetnosti učinaka prelaska ulova sa mreža na udičarske alate u odnosu na pojedine riblje vrste. Uistinu bilo bi neophodno dodatnim naporima osigurati mogućnost usklađivanjem propisa funkcioniranja malog ribarstva koji će zadovoljiti i RH i zakonske okvire ali svakako i široj zainteresiranoj populaciji u priobalju na otocima koliko je god to moguće. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Pa ova poslijepodnevna rasprava o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu u velikom se dijelu, iako nas je malo govornika, poklapa sa raspravom koja je vođena kada je donesen Zakon o morskom ribarstvu pa i uglavnom primjedbe koje su iznesene u samoj raspravi su otprilike identične identične onima koje su bile iznesene kada se donosio osnovni zakon. Ja ću u svojoj raspravi se osvrnuti na dvije stvari. Jedna će se odnositi na ovih dana aktualna događanja oko iskorištavanja i istraživanja ugljikovodika u Jadranu, a druga na temu malog obalnog ribolova koji će stupiti na snagu 1. siječnja. Dakle, htio bih samo reći da ribolov je iznimno važna gospodarska djelatnost, da se u prosjeku godišnje ulovi oko 55 tisuća tona ribe u Hrvatskoj, a od toga prema podacima koje sam dobio negdje oko 500 milijuna dolara Hrvatska izveze ulovljene ribe što doista nije zanemariva djelatnost u Hrvatskoj. Prema tome, itekako treba voditi računa o toj djelatnosti jer ona za nas koji živimo na otocima i uz more je itekako važan segment gospodarske djelatnosti i kao što je to gospodin Rilje prije govorio ne samo da je to gospodarska djelatnost nego uz određene djelatnosti koje se na otocima i uz priobalje obavljaju ona često puta je dodatan izvor prihoda koji omogućava preživljavanje kao što ste rekli na otocima i na obali. Kad sam rekao da ću se osvrnuti na dio koji se odnosi na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika očekivao sam da će Ministarstvo poljoprivrede kao resorno ministarstvo za segment ribarstva imati svoj snažniji utjecaj u definiranju istražnih polja. vi ministre jako dobro znate da je jedno od istražnih polja na kojima bi se moglo vršiti istraživanja a kasnije i eksploatacija ugljikovodika tj. plina odnosno nafte i prostor Jabučke kotline. Jabučka kotlina je najizdašnije prirodno stanište morske ribe na Jadranu uključujući i istočnu i zapadnu obalu Jadrana i u tom dijelu je nadležno ministarstvo. Pri tome ne eskulpiram i obvezu Ministarstva zaštite okoliša, trebalo je snažnije stati u obranu očuvanja tog prirodnog resursa kao što sam rekao najvažnijeg staništa ribe staništa ribe u Jadranu. Nedopustivo je da niti ovo ministarstvo dakle poljoprivrede, šumarstva zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša nije stalo u obranu eko sustava i biološke raznovrsnosti Jadrana što je nužan preduvjet kvalitetnom ribolovu na Jadranu. Prije nego što se napravi strateška procjena utjecaja na okoliš koja bi onda siguran sam definirala i postupanje u Jabučkoj kotlini. Dakle, nije se moglo raspisati natječaj za istraživanje ugljikovodika u Jabučkoj kotlini prije nego što se izradi strateška procjena utjecaja na okoliš koja bi siguran sam odredila posebne uvjete zaštite i postupanja u tom dijelu Jadrana. Prema tome, držim da tu ministarstvo nije propustiti, posebno to nije smjelo propustiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i naložiti Agenciji za ugljikovodike da raspiše natječaj tek nakon što se izradi strateška procjena utjecaja na okoliš koja bi onda, strateška studija, propisala uvjete i mogućnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Ovako ispada, nakon što smo završili natječaj danas smo čuli i koje su to sve svjetske kompanije javile i koje su zainteresirane za istraživanje ugljikovodika stječe se dojam da je strateška studija koja dolazi … samo dokument koji će pokriti natječaj koji je već ranije definiran i koji je već riješen. Ja sam to već i govorio, bojim se da da se ne dogodi na određen način blamaža RH ako strateška procjena utjecaja na okoliš pokaže da upravo na polje na koje se javila jedna od svjetskih naftnih kompanija ne bude bilo moguće obavljati istraživanje i eksploataciju jer će ta strateška procjena utjecaja na okoliš definirati da upravo to polje, na tom se polju ne smiju takva istraživanja obavljati bilo iz razloga što je to Jabučka kotlina ili iz razloga što je neko od tih polja se proteže preko ekološke mreže natura 2000 koju smo već utvrdili prilikom ulaska Hrvatske u punopravno članstvo u EU. Dakle, to je jedan segment što sam trebao reći čini mi se Ministarstvu poljoprivrede. S druge strane se pridružujem svim kolegama zastupnicima koji su govorili o zaštiti i brzi države za sve korisnike dozvole odnosno buduće povlastice za obavljanje malog obalnog ribolova. Gospodin Rilje je rekao da je prema njegovim podacima oko 13 tisuća takvih korisnika odnosno sudionika u malom ribolovu. Ja sam maloprije govorio o 10 tisuća. Vjerojatno je taj podatak točan jer jer gotovo malo koji otočanin ili otočno domaćinstvo nije na ovaj ili onaj način korisnik dozvole za mali ribolov. Činjenica da temeljem ovog zakona se radi iskorak u odnosu na postojeći zakon. Po meni ovo jeste jedan iskorak ali za sve one korisnike dozvole za bavljenje malog ribolova nije dovoljno. Ja ću tijekom rasprave, sam vam i napisao amandman, ja držim da treba na drugačiji način pristupiti rješavanju mogućnosti daljnjeg obavljanja malog obalnog ribolova. Mali obalni ribolov je kao što je već i rečeno jedan od načina preživljavanja na hrvatskim otocima, pa i u priobalnom dijelu Hrvatske ali evo posebno želim izdvojiti na hrvatskim otocima na kojima je strašna depopulacija to svi znamo. inače u RH depopulacija stanovništava ide prema svim prostorima, ali otoci su opet na određeni način specifični s obzirom na svoj položaj. Dakle, ne samo da je to način preživljavanja to je jedan tradicijski način života imati mali kajić, malu barku, imati nekakvu mrežicu, bacati itd. i od toga na određeni način rekao sam živjeti. Stoga je jasno nezadovoljstvo otočana koji su na ovakav način reagirali ne sada i prije, dakle ja ne govorim da je to, da je ovaj način rješavanja, eksplozivitet ove Vlade i gospodina ministra, držim da su propusti bili i prije tako da ne bi želio nikoga ekskulpirati. Odgovornost za ono što se moglo dogoditi, ali držim da je sada na Vladi mogućnost obveza i alat da na određeni način kvalitetnije pristupi upravo tim korisnicima dozvole za mali ribolov. Ja držim da je moguće u daljnjem radu Vlade i ovog Sabora omogućiti da svi oni koji su imali dozvolu za mali ribolov, da od 1.siječnja preuzmu preuzmu povlasticu za mali obalni ribolov. Dakle, svi oni koji su imali da nastave sa obavljanjem tih djelatnosti. I s druge strane da povlastica bude prenosiva. Ja sam uvjeren da od ovih 13 tisuća korisnika dozvole za mali ribolov su u pravilu to ili u većem dijelu su starije osobe što znači nakon njihove smrti praktično ta povlastica nije moguća. Ja držim da se to uz određene kriterije koje propiše ministar može dati njihovim nasljednicama ili svima onima koji su zainteresirani i koji na taj način žive na hrvatskim otocima i u priobalnom dijelu Hrvatske. Dakle, s jedne strane da utvrdimo način da se ne, da svi oni koji su korisnici ove dozvole i dalje nastave obavljati tu djelatnost s jedne strane. A s druge strane da se omogući njihovim nasljednicama da oni kasnije ako su jasno zainteresirani mogu koristiti tu istu povlasticu a da kriterije za to kako ne bi bilo zloupotrebe propiše ministar. Na taj način držim da bi se omogućilo u ovim teškim trenucima, u krizi ljudima kojima to baš nije beznačajan izvor prihoda i mogućnost preživljavanja da i dalje mogu se tom djelatnošću baviti i tu djelatnost obavljati. Ovako na ovaj način izvan sustava će ostati negdje oko 8, 9 tisuća Hrvatskih građana koji su na ovaj način svakako mogli zadovoljiti svoje životne potrebe, a mogućnost koja im se daje kroz obavljanje rekreacijskog ribolova i ribolova prirodnim parangalima ne mislim da će biti ono što će ih zadovoljiti jer ti alati nisu oni isti koji su propisani u mogućnosti obavljanja malog obalnog ribolova. Pa u tom smislu gospodine ministre s obzirom da je prema zakonskoj regulativi u EU moguće … gospodarski ribolov i rekreacijski ribolov. Ne vidim da ne možemo ako ne postoje neki drugi razlozi kroz rekreacijski ribolov podvući sve one korisnike dozvole za mali ribolov koji danas tu istu djelatnost obavljaju. Vjerojatno treba malo više zauzimanja, a vjerujem da bi na taj način brojni korisnici sadašnje dozvole za mali ribolov našli svoj način preživljavanja na hrvatskim otocima i u hrvatskom primorju. Završene minute ove rasprave pripadaju ministru poljoprivrede poštovanom Tihomiru Jakovini. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pomno sam slušao sve vaše rasprave i pokušat ću čak ne iskoristiti sve vrijeme koje imam na dobar način odgovoriti na većinu dijela rasprave. Mislim da zapravo prvo da riješimo ovu dilemu oko brojki 13,5 14 odnosno 10 tisuća, ona je oko 9.600. Dio oni koji su imali … jednostavno ili neplaćenim ili prestankom djelatnosti izišli iz registra ima ih oko 9.600. Poštovani kolega Bačić vrlo je teško dati svih 9.600 mogu nastaviti sa djelatnošću na isti način i sa istim alatima ako smo u fazi pregovora i pristupanja dogovorili i obvezali se da ćemo taj broj svesti na 3,5 tisuće onih koji mogu raditi. Drugu stvar koju bi htio ispraviti, čuo sam u ovom Domu da je to važan izvor prihoda i punjenju proračuna, ne, svi oni koji su lovili i prodavali ribu su bili u teškom prekršaju. Tek ovom izmjenom zakona dajemo mogućnost da se 5kg u ovoj kategoriji malog obalnog ribolova može tržiti pod kontroliranim uvjetima. Svi oni koji su radili, radili su na crno i krali su od ove države. Znači ne može biti izvor prihoda kao ni teza da je zastupanje interesa tih ljudi koji pune državni proračun. To je bio mali ribolov za osobne potrebe. Još jednom naglašavam, kategorija malog ribolova za osobne potrebe prevodimo u kategoriju 3,5 tisuće korisnika malog obalnog ribolova koji će imati mogućnosti dio svoga ulova pod kontroliranim i transparentnim uvjetima plasirati na tržište. Kada govorimo zapravo o zaštiti interesa i tome kako je sektor ili ceh, a govorimo o gospodarskim kategorijama ribolova sve ove godine gledao na ovu kategoriju onda ste trebali čuti na strukovnim organizacijama ili i u komori obrtničkoj i u Gospodarskoj komori kako ribari stvarno gledaju na ovu kategoriju. Maksimalni smo na ovaj način učinili mogućnost nastavka ili bavljenja tom djelatnošću pod transparentnim kriterijima i tu moram sada ispraviti jednu tezu koja se u više navrata čini mi se u vašem pisanom amandmanu, mislim da je nejasnoća cijeli stavak se briše. Ograničenje od 60 godina više ne postoji mi smo ga dali u prijedlogu zakona da se cijeli stavak 1.u tom članku briše, a kriteriji su kombinirani i dobni i prostorni i branitelji i invalidi i sve one kategorije koje jesu, tako da se može desiti da neko ko je mlađi puno mlađi po dobu starosti ali u kombinaciji prebivališta … invaliditeta branitelji i ostalo bude među ovih 3,5 tisuće koji će dobiti licencu. Zašto nismo napravili prenosivom? Zato da ovih 9.600 ćemo imati rang listu i 3.500 koji će ući unutra, a onog trenutka kada iz te kategorije netko bude izlazio van znači imamo onaj ispod crte koji nisu u tom trenutku zadovoljavali, bili su 3.501, 7., 10., 15.i on će na taj način moći doći u situaciju da se bavi ovom kategorijom ribolova. Ako je učinimo prenosivom mi cementiramo stanje jednom kada damo 3.500 povlastica de facto da ona za sva vremena ostanu samo za tih 3.500 obitelji. Mislimo da dajemo na ovaj način mogućnost puno širem krugu. Od primjedbi koje su još bile možda samo čini mi se na članak 9.da ste imali gospodine Sanader vezano za dodatne troškove za edukaciju djelatnika ili ovlaštenika ostalih

model edukacije koji će se odvijati u matičnim njihovim gradovima bez financijskih troškova za te osobe koje će dobiti mogućnost inspekcijskog nadzora. Ronilački klubovi je bilo pitanje, Zakon o radu jednostavna gospodarska djelatnost ronilačkih klubova bez obzira na njihovu stručnost i osposobljenost ne daje mogućnost da se bave ovom gospodarskom djelatnošću. Za neprenosivo smo odgovorili. Razrada prekršajnih uredbi očekuje se odnosno u tijeku su izmjene još nekih uredbi vezanih za zajedničku ribarstvenu politiku. Njih ćemo implementirati u dodatnoj razradi prekršajnih u idućoj idućoj promjeni zakona ali ako i budemo radili novi zakon u idućoj godini kada budemo imali te uredbe EU onda ćemo i parlamenta onda ćemo imati i implementaciju njih sa razredom prekršajnih odredbi. Čini mi se da je poštovana kolegica Antičević rekla da je nedostatno ili uvijek nedostatan dovoljno inspekcijskog nadzora, slažem se i inspekcijske službe u ribarstvu ćemo dodatno ojačati, osnažiti, učiniti zaštitu i našeg bogatstva s kojim se ponosimo našeg Jadrana i kroz bolji i učinkovitiji rad inspekcijske službe. Za to ćemo koristiti značajna sredstva koja će nam biti na raspolaganju u idućem periodu iz proračuna EU. Govorim gotovo o 30 milijuna eura u narednom periodu za nadzor i kontrolu. To je i ona najava da ćemo uvesti bespilotne letjelice koje ćemo koristiti zajedno sa ostalim resorima za zaštitu našeg ribolovnog potencijala odnosno bogatstva mora. Evo u par najkraćih stavki sam pokušao objasniti ili razjasniti ono što je u raspravama bilo problematično. Zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi. Moram samo na kraju primijetiti da nikada nisam ovako kratko bio na obrani jednog svoga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem sada ćemo čuti još 4 replike. Prvo poštovani Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre ja nisam sudjelovao u pregovorima u poglavlju ribarstvo doduše jesam u dijelu koji se odnosi na pomorsko pomorsko dobro i morske luke, međutim ja imam informacije da u tim pregovorima za ribarstvo nije nigdje spomenut izrijekom broj 3,5 dozvola za obavljanje malog otočnog ribolova pa to nije teško provjeriti, ja ću se potruditi provjeriti do amandmana kada budete odgovarali na amandmane. Ja razumijem Ceh ribara ribara koji obavljaju gospodarski ribolov, ja njih razumijem iako ono što je gospodin Rilje rekao pitanje hoće li ribolovni napor biti umanjen kada se sada izda 3,5 tisuće povlastica za mali obalni ribolov i sve druge prenese u rekreacijski ribolov, pitanje je što će sa time biti i da li će se sa time doista smanjiti ta konkurencija koje se navodno boji Ceh ribara iako ja u tome konkurenciju ne vidim jer su oni i danas, funkcioniraju uz 9600 dozvola za mali ribolov. I zašto prenosiva, zašto ja mislim da bi trebalo omogućiti prijenos povlastice za mali obalni ribolov. Prirodnim putem će se smanjivati jasno broj sudionika u malom obalnom ribolovu. Pitanje je što će se sa tim brojnim brodicama, brojnim ribolovnim alatima događati u obiteljima u koji danas te brodice i ti ribolovni alati postoje. Zašto se ne bi omogućilo kroz pravilnik koji je u vašim rukama da se te brodice, taj ribolovni alat koji se desetljećima prikupljao, stvarao ostane sa strane i ne omogućiti njihovim nasljednicima koji također ispunjavaju uvjete koje vi propišete da nastave obavljati mali obalni ribolov. Dakle ja vas molim da evo u tom smislu i pokušamo napraviti sve da se doista omogući i otočanima i svima onima koji od toga žive da na taj način i dalje ostave. Hvala. **Stazić, Nenad Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Štovani kolega zastupniče, ugovor o pristupanju točno stoji naznačeno 3,5 tisuće plovila odnosno registriranih djelatnika po ovom obliku ribolova. Ja bih volio da je veći broj ali nažalost tako je ispregovarano, to je naša obaveza i zapravo tempiranjem donošenjem ovoga zakona smo omogućili da se i kroz 2014. godinu za sve njih još omogući da se radi o postojećoj regulativi, sada je jednostavno obaveza naša da kombinacijom ovih po nama najboljih najboljih parametara za određivanje njih koji će se moći nastaviti dalje baviti malim obalnim ribolovom na neki način dobro i kvalitetno izreguliramo cijelu djelatnost. Kompenzacijske mjere sam naveo, svi oni koji se ne budu mogli nastaviti baviti malim obalnim ribolovom moći će imati godišnje dozvole za rekreacijski ribolov, moći će imati …/Govornik se ne razumije./… bez naknada. Još jednom stojimo po mogućnosti da svih ovih 9600 ili će ih biti relativno možda i manji broj znači kada budu registrirani će biti na nekoj određenoj rang listi i ako ne uđu među 3,5 tisuće treba im dati mogućnost da oni koji budu izlazili se nastave baviti djelatnostima. Razlika je samo jedna, jednostruka mreža stajačica 200 metara. Ako govorimo za osobne potrebe, ako govorimo da je do sada bio izvor prihoda ili lakšeg življenja uz tradiciju, kulturu i sve ostalo što su imali oni koji su se bavili tom vrstom ribolova onda nema velike razlike. Samo uvodimo red u jedan sustav. Zahvaljujem. Druga replika poštovani Damir Rilje. isto tako eto taj podatak i na nekoliko mjesta sam ga našao pa ga onda mislim mogu koliko toliko koristiti. Ali eto vaš je vjerojatno vjerodostojan. …/Govornik se ne razumije./… koliko ja znam da se koristi jako puno ljudi. Spomenuto je 5kg, vi ste tu pričali što se tiče 5kg preprodaje i nešto crno tako ste govorili, svi sadašnji mali ribari koji imaju dozvolu otprilike to je bila računica što bi se desilo kod takvog izlova u prosjeku kod 5kg izlova ribe dnevno i što će se dogoditi ukidanjem te kategorije. Naravno i da će se nakon tog ukidanja davati ovim koji će se baviti rekreacijskim ribolovom mogućnost samo da se drugim alatima uhvati toliko ribe i zapravo pravi crnjak je u rekreacijskom ribolovu. Jer tamo veliki broj ljudi pretpostavljam nema dozvolu ali evo ne bi želio govoriti previše o tome ali po nekim podacima do kojih sam došao je to otprilike tako a ima ih jako puno. I malo prije smo iz razgovora čuli pod rekreacijski se može puno toga od puške do svega ostaloga reći, do turističkoga ono što se kaže izlova ribe. Eto hvala

potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ministre, možda se provuklo kroz raspravu ono 60 godina, meni je jasno to se ukida u članku 21. stavka 1. i nisam nego moja intencija je i amandmana koje sam ponesao da se mogu i mlađe osobe biti mali obalni ribari koji će nastaviti tradiciju svojih očeva i koji će to, jer to je bit tog ribarenja. Nije sad to ulov 5, 6, 10kg ribe nego tradicija jedna koja će,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, evo malo ste burno reagirali na ovo proračunsko punjenje proračuna, ja sam to rekao punjenje proračuna a nisam mislio da su oni zarađivali do sada kada su lovili te ribice pa bi onda od toga imali i silnu zaradu pa su punili i spašavali proračun. Ali sigurno svojim ulovom pomogli su svoj kućni budžet i onda su bili u stanju plaćati sve obveze prema državi iz drugih primjera. I mislim da mi nažalost imamo puno onih koji imaju jahte, vile, avione i koje mi trebamo progonit kao država ove male ribare i one, oni su zadnji u repu na koje mi trebamo trenirat strogoću. Kad strogoću odradimo na onima što treba onda je lako, a ribari će sami se riješit. Ali dobro, pozdravljam normalno uvođenje svakog reda i tu nema alternative. Niste odgovorili, nisam razumio ili nisam čuo, niste odgovorili ovo za godine. Postoji li mogućnost da smanje onih 60 godina, da to ne bude ta granica 60 godina, da se daje mlađim umirovljenicima, odnosno ljudima mlađim koji ne ispunjavaju onaj prihodni cenzus da mogu dobit ove dozvole i da se mogu bavit s tim i da ovu raspodjelu malo raspodijelit ove kazne da ne bude sve u jednu hrpu, ovi od 2 do 15 tisuća da to bude neke 2-3 grupe, pa za one manje prekršaje dajte manje kazne jer suci za prekršaje onda njima ostaje ovo da kažnjavaju. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Jakovina.

raspravu o ovom zakonu. Ponovio sam već imamo gradaciju kazni, a one će biti usklađene i sa novom uredbom tako da ćemo kod idućih izmjena i dopuna vjerojatno imati na neki način veću gradaciju samih kazni. A što se tiče cenzusa dobnoga odnosno godina, taj cijeli stavak se briše. Prvi stavak u članku 21. se briše tih 60 godina jer ono više nije kriterij za dobivanje nego smo rekli da će bit kriterij zapravo vezan za više više kriterija koji će odrediti. To nije samo dobna granica i imovinski cenzus nego nam je to, bodovat će se i s obzirom na prebivalište i s obzirom na dob i na potencijalnu invalidnost, status branitelja, imovinsko stanje i socijalni status. To su sve kriteriji na osnovu čega će se moći ishoditi, dobiti licenca. 60 godina više ne, to je nešto što je bilo u starom zakonu i što mičemo iz članka 21.brišući cijeli prvi stavak. Zahvaljujem ministru Jakovini, kolegama i kolegicama na sudjelovanju u raspravi. Sad ćemo prekinuti s radom. Sutra ćemo kao što je to već najavljeno, raspraviti točke 39. i 40. Hvala lijepa. Hvala i vama